Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona članak 155., 157. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvažena zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Članak 80. Kaznenog zakona općenito propisuje u kojim se slučajevima može promijeniti sigurnosna mjera oduzimanja predmeta, što u odnosu na opojne droge nedvosmisleno propisuje članak 173. stavak 7. Članak 159. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku propisuje da će sud koji je izrekao prvostupanjsku presudu odlučiti da li će se oduzeti predmeti između ostalog uništiti. A članak 218. stavak 1. da će sud odlukom odlučiti o osiguranju i čuvanju. A stavak 5. ovlasti redarstvenih vlasti kao i u članku 177. i 174. istog zakona. Obveze suda u svezi privremeno oduzetih predmeta propisani su i člancima 305., 446. i 463. Kaznenog Zakon o prekršajima u članku 184. i 185. propisuju postupak oduzimanja i postupanja sa oduzetim predmetima. Pa tako članak 185. stavak 4. propisuje da će se predmeti koji su opasni za život i zdravlje ljudi uništiti, o čemu se odlučuje rješenjem o prekršaju što se u ovom slučaju odnosi i na opojne droge. Tijekom 48. zasjedanja Komisije o narkotičkim drogama

Budući da niti jedno zakonodavstvo zemalja Europske unije ne poznaje rješenje koje je propisano u članku 51. Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga "Narodne novine" 141/4, prodaja i uporaba opojne droge kao sirovine. Nadležno Ministarstvo zdravstva je preuzelo na sebe obvezu predlaganja brisanja sporne odredbe, a što do danas nije učinjeno. Sukladno svemu navedenom potrebito je žurno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kojim bi se članak 51. promijenio na način da bi glasio: "Opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točka 2. ovog zakona, oduzeti na temelju ovog zakona ili drugog propisa uništit će se po pravomoćnosti presude ili rješenja. Opojna droga može se uništiti i po proteku roka od tri godine, od dana podnošenja kaznene prijave Državnom odvjetništvu." Usprkos obvezi sudova koja je propisana u članku 20. ZOMP-a "Narodne novine" 178/4, da bez odgode prvostupanjski sudovi dostavljaju pravomoćne presude u svezi zlouporabe opojnih droga MUP-u Republike Hrvatske, dosadašnja iskustva pokazuju što je posebno naglašeno u manjim općinskim sudovima, ali i u nekim županijskim sudovima, da se ta obveza ne poštuje. Zbog tog formalno pravnog razloga oduzeta droga se ne uništava. Dugotrajno čuvanje opojne droge je veliki sigurnosni problem i nastaju nepotrebni i veliki materijalni troškovi. Hvala lijepa.

održanoj 6. veljače 2007. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Klub zastupnika HSP-a aktom od 4. prosinca 2006. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora. Članovi Odbora raspolagali su mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na konačni prijedlog zakona. Nakon uvodnog obrazloženja većina članova Odbora podržala je predloženo rješenje koje se zalaže za uništavanje zaplijenjene droge po pravomoćnosti rješenja. Dugotrajno čuvanje opojne droge po mišljenju članova Odbora, predstavlja značajan sigurnosni problem zbog mogućnosti povrata dijela droge na tržište. Članica Odbora izrazila je bojazan predlaganjem roka od tri godine u kojem se opojna droga može uništiti, računajući od dana podnošenja kaznene prijave državnom odvjetniku. Mišljenja je da sudski postupci kao značajniji zapljena droge traju puno duže od navedenog roka, te da bi umjesto uvođenja ovog roka trebalo poraditi na većoj učinkovitosti pravosuđa, posebno u ovim postupcima. Na kraju rasprave, Odbor je većinom glasova uz jedan glas suzdržan, predložio Hrvatskom saboru na usvajanje Zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u tekstu kako ga je predložio Klub zastupnika HSP-a. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Ljubica Lalić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, pred nama je prijedlog izmjena i dopuna zakona koji je po svom tekstu vrlo kratak. Zakon sadrži svega dva članka. Međutim, po posljedicama koje iz tog zakona mogu proizaći to je vrlo značajan zakon. Dakle, tim se zakonom mijenja članak 51. postojećeg zakona. Da bismo bolje razumjeli o čemu se radi dakako da je potrebno pregledat i taj sadašnji važeći članak 51., što on sadrži. On sadrži odredbu prema kojoj se droga ukoliko se može koristit kao sirovina, može prodavati pravnim osobama a radi korištenja uglavnom u farmaceutskoj industriji. Apsolutno se slažemo, ukoliko je to stav i riječ rezolucije Komisije Ujedinjenih naroda o narkotičkim drogama, da se droga ne može koristit kao sirovina, da se taj stavak briše. Jer mislim da trebamo usuglasiti svoje zakonodavstvo sukladno rezolucijama, posebice Ujedinjenih naroda, jer vjerojatno za to postoji apsolutno opravdanje. kad smo donosili Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga da je cilj ovog stavka bio da se od svega toga ako je moguće nešto korisno može iskoristiti da se tome dade prednost. Nadalje, članak 51. kaže: "Ako se opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovog zakona ne mogu upotrijebiti kao sirovina uništit će se.". Dakle, interaktivno, uništit će se. Nema odluke o tome da li se može ili ne može nego uništit će se. Tragom toga članka predlagateljica odnosno Klub HSP-a predlažu izmjene koje defacto isto to kaže, uništit će se. Međutim, temeljno pitanje postavlja se kada će se droga uništiti. Mi u Klubu zastupnika Hrvatske seljačke stranke apsolutno podržavamo da se zaplijenjena droga uništi i to iz jednog jedinog razloga što smo čvrsto uvjereni da dobar dio zaplijenjene droge ponovno završava na tržištu. To smo mogli, na narko tržištu dakako, pročitati u tiskovinama. A to nam nekako izgleda i logično jer kad smo čitali tamo o uhićenju velikog dilera koji je bio priveden sa ciljem da se uputi u pritvor, međutim naša policija ga vodi na kavu, on sdimi. Pa ako je takav odnos policije prema dokazanim dilerima onda ja nažalost ne mogu i mi ne možemo povjerovati da dio zaplijenjene droge ne vraća se ponovno na tržište. I to je zaista veliki problem. I slažemo se da ta droga uistinu jest sigurnosni problem. Međutim, da li je taj problem moguće riješiti upravo na način kako to predlaže ovaj zakon. Uništit će se kada po pravomoćnosti presude i rješenja. Izgleda logično i na prvi korak itekako prihvatljivo. Međutim, pitamo se šta će biti u onim slučajevima a to su uglavnom, ne uglavnom nego uvijek upravo oni najveći dileri, najveći trgovci drogom koji će koristiti svoje zakonske mogućnosti pa će recimo u roku od pet godina pokrenuti zahtjev za ponavljanje postupka. Taj zahtjev će biti prihvaćen. Postupak će se obnavljati i tada više nećemo imati dokaza. Koja je posljedica toga? Nepostojanje dokaza je oslobađajuća presuda. Dakle, moglo bi se riješiti na ovaj način ali intervencijom još u neke druge zakone koji bi regulirali način utvrđivanja i sačuvanja dokaza jer oslobađajuće presude zbog nedostatka dokaza, zbog toga što je dokaz uništen voljom nadležnog tijela na temelju zakona mislimo da je to preopasno. Drugi stavak kaže: "Opojne droge može se uništiti i po proteku roka od tri godine od dana podnošenja kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.". Polazeći od ažurnosti naše sudbene vlasti za ozbiljna kaznena djela iz područja iz područja narkomanije u roku od tri godine se ne mogu prikupiti svi dokazi i neće se možda čak ni pokrenuti kazneni postupak a kamoli završiti. I sada prije nego što se pokrene ili dok se digne optužnica uništi se zaplijenjena droga uništili su se dokazi. Dakle, nama je cilj dakle da iskažemo uistinu potrebu uništavanja zaplijenjene droge kao zaista sigurnosnog problema u Republici Hrvatskoj ali ukazujemo na ono što se može dogoditi i zaista iz možda nedovoljne promišljenosti ćemo omogućiti da upravo oni koji se najviše bogate na životima i zdravlju naše djece, naših građana, da će biti oslobođeni odgovornosti zbog nedostatka dokaza. Razgovarali smo i razmišljali smo o tome da podnesemo amandman. Taj amandman ne bi bio opsežan, ne bi mijenjao bit ali bi sadržavao jednu rezervu a to je da se ti dokazi ne uništavaju prije nego oni definitivno prestanu biti dokazi u određenom postupku. Ako sam dobro shvatila isčitavanjem ovog zakona s obzirom da i prema sada važećem zakonu droga se uništava po zakonu a u praksi se ne uništava, očito da je problem u komunikaciji tijela koja su izvršila oduzimanje droge i onih koji to trebaju uništavati. Mislim da se to može riješiti na neki drugi način. Pa ni ovako onaj tko je nadležan za uništavanje droge neće znati kad je neka presuda pravomoćna ako ju nadležni sud o tome nije obavijestio. A o tome kako kolaju kolaju odluke i kako se trebaju dostavljati dakako da se to uređuje podzakonskim aktima. I nije temeljni problem u Republici Hrvatskoj taj što se droga ne uništava zato što se ne zna da li su presude pravomoćne, nema posebne odluke, uništavanje prema postojećem članku zakona, odluku o uništavanju donosi nadležno tijelo. Temeljni problem je nedostatak spalionice. Temeljni problem je nedostatak spalionice. Da li ćemo mi ovim izmjenama i dopunama riješiti pitanje nedostatka komunikacije od tijela koje je izvršilo oduzimanje droge i onoga koji su ili ćemo otvoriti širom put mogućim zlouporabama u funkciji oslobađanja najvećih dilera, tu nam ostaje određena rezerva i nismo nismo uspjeli ni nakon današnjeg izlaganja predstavnice predlagatelja razriješiti tu dilemu. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Valter Poropat.

Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odmah na početku da kažem da će Klub IDS-a zdušno podržati ovaj prijedlog, Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga bez obzira što ovaj prijedlog ima samo dva članka a ustvari kad bolje pogledamo ima samo jedan članak koji regulira vrlo važne stvari koje se danas dešavaju u našem društvu. Dakle, u Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga članak 51. mijenja se i glasi: "Opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 2. ovog zakona oduzeti na temelju odredbi ovog zakona ili drugog propisa uništiti će se po pravomoćnosti presude ili rješenja. Opojne droge može se uništiti i po proteku roka od tri godine od dana podnošenja kaznene prijave nadležnom Državnom odvjetništvu." Kolegice i kolege s ovim rješavamo jedan veliki problem koji itekako je danas prisutan i svi znamo da je on prisutan. Usprkos obvezi sudova da bez odgode prvostupanjski sudovi dostavljaju pravomoćne presude u svezi zlouporabe opojnih droga Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dosadašnja iskustva pokazuju što je posebno naglašeno u manjim općinskim sudovima ali i nekim županijskim sudovima da se ta obveza ne poštuje. Zbog tog formalno-pravnog razloga oduzeta droga se ne uništava. Dugotrajno čuvanje opojne droge je veliki sigurnosni problem i nastaju nepotrebni veliki troškovi, materijalni troškovi. I ne samo to nego dolazi se upravo do onoga o čemu ovaj zakon daje rješenje. I samim time smatram da budući da niti jedno zakonodavstvo zemalja Europske unije ne poznaje rješenje kakvo je propisano u članku 51.a Zakona o, 51. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga a kojim se propisuje prodaja i uporaba opojne droge kao i sirovine nadležno Ministarstvo zdravstva je preuzelo na sebe obvezu predlaganja brisanja ili izmjene sporne odredbe ovog zakona a što do danas nije učinjeno, a to nije dobro. Dakle još jednom da ponovim, ovaj zakon ima samo dva članka. Važan je naravno ovaj prvi članak koji kaže da opojne droge mogu se uništiti i po proteku roka od 3, od 3 godine od dana podnošenja kaznene prijave nadležnom Državnom odvjetništvu. I Klub IDS-a će ga zdušno prihvatiti.

kolegice i kolege, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je podnio Klub zastupnika HSP-a i podupire ga znajući da posljedica učinka opojnih droga nije samo bolest duševna ili tjelesna nego ima i značajne socijalne implikacije. Evo točno za 5 dana bit će točno 3 godine od rasprave u prvom čitanju Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga. Klub zastupnika HDZ-a vjeruje da predložena izmjena ovog Prijedloga zakona omogućava kontinuitet a ne kampanju u jednom segmentu i jamči učinkovitost, profesionalnost i temeljitost te doprinosi ukupnoj stabilizaciji sustava za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i zato ćemo glasovati za ovaj prijedlog. Česte kampanje koje su nažalost prisutne na našoj sceni su kontraproduktivne kad je u pitanju suzbijanje zlouporabe opojnih droga. One se između ostalog i ogledaju u poraznim podacima broja umrlih od opojnih droga. Dakle važnost je na kontinuitetu kontinuitetu i zakonskih prijedloga koje prate ovo područje. Nacionalnu strategiju ili suzbijanja zlouporabe opojnih droga znamo donio je Hrvatski državni sabor još 1996. godine i ona je osnova za djelovanje svih tijela državne uprave i tijela lokalne zajednice kao i nevladinih organizacija. Republika Hrvatska je i aktivno uključena u regionalnu suradnju jer ona je na tzv. balkanskoj ruti preko preko koje kažu prolazi 80% heroina koji se potroši u zapadnoj Europi. Prema dostupnim podacima koji se mogu naći posljednja veća uništavanja droga dogodila su se u listopadu 2000. kada je u spalionici «Puto» koja istina sada ne radi, na zagrebačkom Jakuševcu spaljeno 862 kilograma kokaina, a poslije toga 4. srpnja 2001. na istom mjestu je spaljeno 3 i po tone marihuane zapakirane u limenke voćnog kompota zaplijenjenih u međunarodnim operativnim akcijama policije Slovenije, Austrije, Italije, Nizozemske, Velike Britanije i Hrvatske. nedostatak spalionica je nazočan no ovaj Prijedlog zakona, to se ne rješava ovim Prijedlogom zakona. Možemo zaključiti kako se međunarodne organizacije sve više zalažu i za usklađivanje zakonodavstva, razotkrivanje pranja novca, otkrivanje ilegalnih laboratorija, sprečavanja širenja infektivnih bolesti te smanjenje potražnje i trgovine drogom. U cilju efikasno koordiniranog i sustavnog suzbijanja zlouporabe opojnih droga kao i uključivanja svih segmenata društva aktivnosti vezano uz suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlada Republike Hrvatske je, podsjetimo se, usvojila u veljači 2004. godine Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga kao temeljne smjernice djelovanja svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti. smatramo da treba podržati predloženo rješenje o uništavanju zaplijenjene droge po pravomoćnosti rješenja jer neuništavanje postaje veliki i sigurnosni problem, a a istovremeno sa ovom izmjenom usklađujemo se sa rezolucijom Ujedinjenih naroda, Beč ožujak 2005. gdje u točki 5. navedene Rezolucije se pozivaju vlade zemalja da se zaplijenjene opojne droge ne koriste u svrhu prodaje za proizvodnju u komercijalne svrhe. Klub HDZ-a kažem podržati će ovaj Prijedlog zakona i za očekivati je onda da će se vjerojatno i možda ovi problemi koji će proizaći iz eventualnih nedostataka dokaza i tako dalje, intervencijom u druge zakone ili na neki drugi sličan način i riješiti tako da ćemo imati jednu onda kompletnu situaciju. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Biserka Perman. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Kako je ovaj Prijedlog zakona vrlo kratak tako će i moja rasprava u ime Kluba SDP-a biti relativno kratka. Poznato je kolike razmjere danas zauzima problem zlouporabe opojnih droga u svijetu. Policijska praksa i izvješća državnih i drugih institucija o tom problemu govore da Hrvatska nije izuzetak, čak štoviše situacija je zadnjih godina poprimila alarmantne razmjere. Nažalost organizacije i pojedinci, organizatori raspačavanja droge najčešće ostaju izvan dohvata mjera represije a uglavnom se procesuiraju nevažni sitni preprodavači ili posjednici male količine opijata za osobnu uporabu pa problem sustavnog rješavanja zlouporabe opojnih droga i dalje ostaje vruć kesten našeg društva. No da se vratim na sam Prijedlog zakona. Klub zastupnika SDP-a podržava svaku inicijativu koja nudi rješenja za poboljšanje sadašnjeg stanja u ovom području pa tako i ovaj prijedlog Kluba zastupnika HSP-a. Ipak postoji nekoliko dilema o kojima bi trebalo razmisliti i koje bi trebalo razriješiti kako bi učinili korak dalje ka efikasnom rješavanju problema zlouporabe opojnih droga. Kao prvo bilo bi dobro razmisliti i o izmjeni zakonske regulative koja se odnosi na uništavanje zaplijenjene droge kako bi se ona mogla uništiti odmah po završetku istražnog postupka i po dizanju optužnice, jer u ovom prijedlogu za jer u ovom prijedlogu za period čuvanja droge od 3 godine opet ostaje problem prostora za skladištenje, troškova skladištenja, a također i potencijalna opasnost od zlouporabe ovlasti i neovlaštenog otuđenja zaplijenjene droge koja bi se tako opet mogla naći na narko tržištu, na ilegalnom narko tržištu. Iako je ovaj rok znatno kraći od sadašnje prakse čekanja pravomoćnih sudskih rješenja u realnosti u realnosti neefikasnosti našeg pravosudnog sustava kada se na pojedina rješenja čeka i desetak godina, nastupaju zastare i slično a droga se često ni nakon donošenja pravomoćnih presuda ne uništava. Problem koji ovaj zakon ne rješava je način uništavanja zaplijenjene droge. Evo maloprije smo nešto o tome čuli i od kolegice Lalić. Naime, kod nas ne postoji spalionica tako da zasada jedinu mogućnost daju visoke peći u našim željezarama. No šalu na stranu. Kako god bilo ovaj zakon predstavlja korak dalje u rješavanju problema zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj. I Klub zastupnika SDP-a će glasati za njegovo donošenje. Hvala lijepo.

Svaki pokušaj da se unaprijed zakonodavstvo u ovom području svakako je dobrodošlo i mi podržavamo ove napore izmjene zakona od strane HSP-a. Smatramo da su potpuno opravdani. I mi ćemo podržati ovaj prijedlog izmjene zakona. Međutim, želimo istovremeno upozoriti na neke moguće nedostatke koji će uslijediti i zamolit vas da još eventualno uz ove izmjene zakona predložite i nekoliko zaključaka. Imate do glasovanja jel tako mogućnost da taj tekst malo doradite. A ja ću vam reći što sugeriramo u biti samo zato da pokušamo osigurati da vaš prijedlog profunkcionira. Naime, vi ste ukazali da je ta komunikacija između suda i MUP-a ona ključna, odnosno nedostatak komunikacije. I vi zato predlažete da se droga može uništiti kod pravomoćnosti presude ali i da se može uništiti po proteku roka od 3 godine itd. Ali može, stoji, ne mora, može. Dakle u Hrvatskoj obično može ne znači ništa. To se morate složiti sa mnom, ne znači ništa. Zato bi bilo dobro da u zaključcima uz ove izmjene predložite po nama sljedeće. Da Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslove utvrde i nama dostave, odnosno našem nadležnom saborskog radnom tijelu, ne mora nama biti, koji to sudovi nisu dostavljali pravomoćne presude MUP-u. Bilo bi dobro da znamo tko to ne radi svoj posao. To je prvo. Drugo, Ministarstvo pravosuđa se mora obvezati da poduze odgovarajuće mjere da se uspostavi kvalitetna komunikacija o kojoj cijelo vrijeme govorimo. Neka nam kažu koje su to mjere. I treće, čuli smo da nemamo adekvatnih spalionica. Neka nam se onda kaže gdje je do sada, kada, koja količina i gdje ta droga spaljivanja. Mislim da je to važno. Kao i metoda pritiska da imam u biti sve argumente, sve podatke i na taj način znamo točno gdje je slaba točka u sustavu na koje ćemo onda u buduće raditi sve veći i veći pritisak i pomoći vam apsolutno u tome. Mislimo da je to apsolutno opravdano da se tako radi. Jer preko stotinu mladih ljudi svake godine izgubi život zbog predoziranja. Tisuće i tisuće mladih ljudi biva godinama izbačeni iz stroja obrazovnog sustava, iz radnog procesa, a šteta je enormna. Isto tako tisuće obitelji biva razoreno i zato je naša podrška vama. Ali molimo vas idemo razotkriti sve elemente zbog kojih i do sada sustav nije funkcionirao, a mogao je, da pokušamo to izbjeći ubuduće. Dakle imate podršku Hrvatske narodne stranke. Hvala. Klub zastupnika PGS-a, MDS-a i SBHS-a, poštovani zastupnik Željko Pavlic. Nema ga.

Podržavam izmjene postojećeg Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kako je to predložio klub HSP-a. Istina je da je to unapređenje postojećeg zakona. Međutim zaista moglo se krenuti i dalje. S obzirom da se radi počesto o zaplijenjenim velikim količinama droge te onda nakon uzimanja uzorka ne bi bilo nikakve prepreke bez ikakve bojazni o uništenju dokaza da se onda unište i te ogromne količine, ne čekajući 3 godine po prijavi gdje je samo ovako fakultativno sada predloženo da se mogu uništiti i prije pravomoćnosti. Međutim u svakom slučaju ovo je napredak i za pozdraviti je u odnosu na temeljni Zakon o suzbijanju opojnih, Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je donesen 2001. godine, kasnije se je nešto mijenjao. Problem zlouporabe droga veliki je problem. On se mora riješiti sustavno. Nažalost taj sustav koji je bio zamišljen upravo 2001. godine donošenjem ovog zakona, zatim posebnih mjera u Zakonu o prekršajima prema posjednicima, uživateljima droge, a značajnom novelom Kaznenog zakona iz 2003. godine stvorili su se dobro, gotovo idealni uvjeti za jednu dobru borbu protiv onih koji uvoze drogu, protiv narko bossova, protiv narko dilera. Međutim, to je dobrim dijelom palo u vodu sasvim pogrešnom kazneno-pravnom politikom koja ne daje rezultate, koja viktimizira više žrtve nego delikventne, počinitelja. Pa se danas tako naše kazneno pravosuđe iscrpljuje u sitnim kaznama, u progonu tih koji su žrtve, onih koji proizvode drogu, velikih dilera, koji su dragocjeni svjedoci upravo u razotkrivanju tog lanca tko donosi drogu. Ovdje je netko postavio pitanje zbog čega ti sudovi i određeni sudovi čak i ne dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova, pojedinim policijskim upravama pravomoćne presude. Treba prije svega poznavati kazneno pravosuđe upravo u domeni kažnjavanja, odnosno procesuiranja kaznenih djela zlouporabe droge. Naše zakonodavstvo, naš kazneni zakon uz osnovna kaznena djela ima što otegotnih što blažih oblika kaznenih djela preko 700 inkriminacija. Naši sudovi se bave ovim kaznenim djelom zlouporabe droga u odnosu gotovo 25% u odnosu na ukupni kriminalitet, a od toga postotka čak 75% ide samo na bagatelni u odnosu na onaj najkrupniji, najteži oblik zlouporabe opojnih droga, a to je proizvodnja, dilanje, dakle iscrpljuje se u postotku od 75% prije nekoliko godina sada sa tendencijom čak blizu 80%. Eto čime smo mi sa kakvom zakonskom regulativom opteretili sudove. To su kasnijim izmjenama čak za neznatno dakle propisali minimum kaznu od tri godine bez mogućnosti ublažavanja kao našu veliku spremnost borbe protiv zlouporabe droga. I što se dogodilo? Atrofirao je čitav sustav. Atrofirao je zatvorski sustav. Ravnatelj zatvorskog sustava …, ne šaljite nam više osuđenike, nema ih gdje čovjek staviti. Pogrešna politika, a droga, zlouporaba droge se na ovaj način ne smanjuje. Dakle mi smo udarile na one kojima treba pomoći a oslobodili smo na takav način upravo ove prema kojima i koji trebaju biti rezervirani za najteže sankcije, odnosno za udar kaznenopravnih sankcija nego se iscrpljujemo u ovim sitnim stvarima. I to je nešto što se treba ozbiljno razmisliti, o čemu treba razmisliti jer to pokazuju, dakle nije to moje viđenje ili viđenje nas na vlastito iz SDP-a kada govorimo o tomu nego o tome govore i svjedoče mjerodavni podaci. Ali uporno se inzistira na tome, dapače zadnje izmjene, zadnje dvije izmjene kaznenog zakona išle su u tom pravcu i onda zaista sudovi nisu efikasni, jer treba poznavati i tehnologiju. Ponavljam ti prema kojima se mi iscrpljujemo, na koje se okomila oštrica kaznenog sudovanja, procesuiranja, a onda kasnije i kažnjavanja, to su nam dragocjeni svjedoci koji znaju, koji mogu otkriti lanac, ali oni šute normalno jer bi dobili još veću kaznu, jer bi im se pripisala organizacija, stvaranje mreže. I oni dobiju tu jednu kaznu, bilo uvjetnu, ako su nekome dodali sada će dobiti tri godine minimalno i molim vas i razbio se čitav jedan odnos glava i pojedine opasnosti kaznenih djela. Možete u Hrvatskoj opljačkati svo blago ako to nije učinjeno silom maksimalna je kazna 10 godina. A kada ovaj jedan nesretnik, jedna žrtva, jedan teški ovisnik, teški bolesnik tako ga treba doživljavati i promatrati a onda i na takav način tretirati, doda isto takvom jadniku do sebe neznatnu količinu za njega je zakon neminovan, neumitan, tri godine minimalnog bez mogućnosti ublažavanja i onda se kasnije mi sa nekim dodatnim izmjenama želimo na neki način tome doskočiti. Ukoliko se ova stvar ne postavi na takav jedan radikalan način i da se rastereti kazneno pravosuđe, a ovi ovisnici, žrtve ne prebace u prekršajnu odgovornost naravno s obvezom liječenja, mi ćemo i dalje imati ekspanziju uživatelja droge, nećemo znati što sa i odnosno vrlo teško i sa ovim ogromnim količinama što učiniti. To su ogromni troškovi za državu i za obitelj koju je ovdje netko spomenuo, odnosno dvojica govornika. Prema tome ove izmjene, pozdravljam ove izmjene Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, ali ovaj temeljni zakon on je bio inkorporiran sa izmjenama Zakona o prekršaju, sa izmjenama Kaznenog zakona koji bi izbacio iz svog sadržaja, koji više ne bi sadržavao inkriminaciju, ali ne kao poruku to je pozitivno ili neko poželjno ponašanje, to je društveno osuđujuće ponašanje ali ne može Kazneni zakon imati sva društveno neprihvatljiva ponašanja. Na takav način dobiva na širini, ali gubi onu svoju oštricu koju mora imati i onda imamo za posljedicu da mi ne znamo gdje ćemo sa ogromnim količinama droge čiji uvoznici, čiji proizvođači u pravilu ostaju nepoznati, ali zato su nam poznate njihove žrtve koje se valjaju po ulicama, koje skapavaju, koje se onda po čitave kolone, čitave jedne vojske svakodnevno pred našim općinskim sudovima defiliraju. Zbunjenih kojima treba pomoći, a ne osuditi ih. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, poštovana zastupnica, predlagateljica Ruža Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege razlog što smo mi podnijeli prijedlog ovoga zakona, izmjene zato što u Hrvatskoj bude negdje oko 8 tisuća zapljena opojne droge godišnje. Dakle 8 tisuća zapljena godišnje, a droga se nije spalila od 2001. godine. Sada zamislite koliko je paketa ili paketića na skladištima. u Unitet nation drog controle program oni su donijeli točnu formulu o izuzimanju ili uzimanju uzoraka droge koja se treba uništiti. Dakle ima točan program ili način na koji se uzimaju uzorci i čuvaju za suđenje. Naravno u svakom ozbiljnijem predmetu uništavanje droge je dogovor policije i državnog odvjetništva, zato smo i dali prijedlog da se može uništiti, a ne mora se. Dakle ako je negdje 3 tone i međunarodni krijumčari naravno da će se to ostaviti do suda. Na ovaj način bi se riješili sve zaostatke gdje se još čuvaju. Na primjer policajci su mi rekli da čuvaju joint iz Vinkovaca koji je zaplijenjen 92. godine. Nemaju sada pojma ni odakle ni kako je, ali ne smiju ga uništiti. ako je postupak protiv nepoznatog počinitelja, sud neće presuditi dok se, je nema počinitelja. Ili što ako predmet ode u zastaru. Dakle uništavanje droge nakon tri godine, što dakle može ali ne mora, smanjili bi problem skladištenja, problem osiguranja skladišta i manje mogućnosti da se droga ponovo pojavi na ulici. A ako bude bilo kakvih problema, to se može riješiti podzakonskim aktom. Hvala.